na treću točku dnevnog reda, a to je 3. Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji - treće čitanje, P.Z.E., br. 99 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Ovaj zakon ne određuje čitanje, a raspravit ćemo ga sukladno čanku 158. Poslovnika koji propisuje da se u ovom slučaju rasprava provodi uz uvjet i po postupku propisanom za drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno članku 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za europske integracije, Odbor za financije i držani proračun. Izvješća odbora smo primili na sjednici. Želi li ovdje predstavnik predlagatelja, želi li predstavnik predlagatelja državni tajnik u Ministarstvu financija gospodin Zdravko Marić uzeti riječ? Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažene dame i gospodo zastupnici. Dakle, ukratko bih samo izložio još jedanput koji su glavne izmjene i dopune Konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji. Dakle, Zakon o reviziji donesen je krajem 2005. godine objavljen u "Narodnim novinama" br. 146/05. te je stupio na snagu 20. prosinca 2005. Osnovni razlog zbog kojeg smo išli i predložili zapravo Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji jest puno usklađivanje s pravnom stečevinom Europske unije, odnosno usklađenje s odredbama osme direktive Europskog parlamenta i vijeća od 17. svibnja 2006. o zakonom propisanim revizijama. Glavne izmjene i dopune odnose se prvo na osnivanje Odbora za javni nadzor revizije koji broji sedam članova koji na prijedlog ministra financija imenuje na 4 godine i razrješava Vlada Republike Hrvatske čime se uvodi javni nadzor nada radom komore i cjelokupnom revizorskom strukom s ciljem poboljšanja kvalitete rada revizije. Zatim odrede kojima se omogućava revizorima članica iz trećih zemalja na obavljanje revizije na području Republike Hrvatske uz napomenu da za njih vrijedi opaska od dana prijama u Potom ukidanje tarife revizorskih usluga radi usklađenja s pravnom stečevinom Europske unije, te poštivanje načela slobodne tržišne utakmice, uvođenja obveza revizorskim društvima i samostalnim revizorima izrade i objave izvješća o transparentnosti, zamjena rotacija ovlaštenog revizora, zatim smanjenje broja članova upravnog vijeća komore, tako da broj članova umjesto dosadašnjih 11 bude 7, te ukidanje regionalnog pariteta. Navedena promjena provodi se radi veće učinkovitosti rada upravnog vijeća komore. Konačno predlaže se da skupštinu komore čine ovlašteni revizori kao stručne osobe, kako je uređeno i drugim profesionalnim udruženjima, pa navodimo za primjere Komore liječnika, stomatologa, arhitekata, javnih bilježnika, odvjetnika i drugih, a ne kako je uređeno odredbama zakona da skupštinu čine revizorska društva i samostalni revizori, odnosno u ovom trenutku profesionalnim udruženjima ne upravlja profesija, već komorom upravljaju vlasnici kapitala, odnosno vlasnici revizorskih društava. Dame i gospodo isto tako dozvolite mi da kažem dakle da između prva dva čitanja i ovoga danas imamo jedno možemo tako reći potpoglavlje koje je bila zapravo i reakcija i prijedlog i sugestija Europske komisije, dakle da pojačamo odredbe koje se tiču međunarodne suradnje s državama članicama, te trećim zemljama i isto tako moram reći da su uvažene opaske i komentari koje smo čuli u saborskoj raspravi vezano za izvješće o transparentnosti kojom se zapravo i sugerirali da ubrzamo sa njegovim donošenjem na snagu tako da ne ide više od dana prijama, nego sa danom stupanja na snagu ovog zakona. Isto tako na kraju dozvolite mi da kažem da donošenje ovog zakona jedan je od preduvjeta za zatvaranje poglavlja 6. - Pregovora pravo trgovačkih društava i da s predlaže da ovaj zakon stupi na snagu osmog dana od dana objave u u "Narodnim novinama" naravno osim članaka koji uređuju poslovanje revizora iz država članica čije odredbe stupaju na snagu danom prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju. Hvala lijepo gospodinu državnom tajniku. Dali predstavnici odbora žele uzeti riječ? da u ime Odbora za financije i državni proračun uvaženi gospodin zastupnik Goran Marić. Izvolite. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, poštovani predstavnici Vlade, cijenjene kolegice i kolege. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je na 19. sjednici održanoj 19. studenog 2008. godine Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji, treće čitanje koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 24. listopada 2008. godine. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravljao je o predmetnom zakonu na temelju članka 65. Poslovnika Hrvatskoga sabora kao matično radno tijelo. Odboru za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora dostavljen je pisani prijedlog amandmana Hrvatske revizorske komore na predmetni zakon kojima se traži da se odgodi ukidanje tarife revizorskih usluga do punopravnog ulaska Republike Hrvatske u U svezi navedenih amandmana u raspravi na odboru zauzeto je stajalište da se ne podrže amandmani Hrvatske revizorske komore već da odbor ostane pri svom stajalištu iznijetom u raspravi u drugom čitanju ovog zakona kojim je jednoglasno podržao ukidanje tarife revizorskih usluga i uvođenje naknade za obavljenu reviziju koja se određuje ugovorom. Nakon provedene rasprave Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je jednoglasno predložiti Hrvatskom saboru donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji. Hvala lijepo. U ime Odbora za zakonodavstvo? Ne. Odbor za europske integracije? Također nema. Prelazimo onda na raspravu po klubovima. U ime kluba HNS-a uvaženi kolega zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite.

gospođe i gospodo zastupnici. Pred nama je jedan od rijetkih zakona kojeg možemo raspraviti u trećem čitanju u ovome Visokom domu. Možda to samo po sebi svjedoči o važnosti ovoga posla da se zakonski okvir reguliranja pitanja revizije uskladi prije svega s odredbama 8. direktive Europske unije koja se u međuvremenu mijenjala, ali isto tako da se donesu neka nova rješenja koja bi trebala unaprijediti transparentnost u radu revizijskih društava ali isto tako i transparentnost obzirom na mogućnost uvida javnosti u poslove koje oni obavljaju. Revizija je jedan vrlo važan postupak ocjenjivanja ispitivanja financijskih izvještaja i podataka i način koji se primjenjuje pri sastavljanju financijskih izvještaja na temelju opet kojih se onda daju stručna mišljenja u realnosti stanja imovine, kapitala, obveza i rezultata poslovanja. Dakle, jedan vrlo važan mehanizam u funkcioniranju ukupnoga gospodarskog sustava ali također i u brojnim imovinsko-pravnim transakcijama. Poznato je da je zakon koji je sada na snazi donesen još 2005. godine i da je u ove tri godine svoga života pokazao izvjestan broj manjkavosti iz prakse koje je potrebno ukloniti i dobro je da čitav niz izmjena idu u tome pravcu i u tome smislu klub HNS-a će podržati ovaj prijedlog. Međutim, ne možemo a ne upozoriti da se Vlada ponovo ponaša u nekim situacijama sukladno svojim dobrim običajima a to je da neke principe tumači opet na sebi svojstven Mi smo i do sada imali u nekoliko slučajeva kod donošenja zakona jednu dozu arogancije, jednu dozu tvrdoglavosti koja se uvijek vraćala i uvijek smo se dovodili u poziciju da ono što govori opozicija jednako je onome na što upozoravaju europske institucije, pa kad u postupku pregovora ili ocjenjivanja zakonskih propisa dođemo na tu točku onda zaboravimo koliko smo zapravo potrošili uludo vremena i truda, a sve smo to mogli izbjeći. Evo nekoliko štikleca i iz ovog zakona. Kaže se da kandidat za ovlaštenog revizora mora imati dobar ugled. Nije posve jasno iz ovoga prijedloga zakona što znači dobar ugled. Naime, da li dobar ugled ima onaj koga podržava većina javnosti na primjer, jedna varijanta formulacije. Po toj logici nijedan član Vlade ne bi mogao biti revizor jer Vladu podupire tridesetak posto ljudi, tako kažu istraživanja javnog mijenja. Za pretpostaviti je obzirom na formulacije koje jesu u ovom zakonu da se ovdje osobom od dobra ugleda smatra onaj koji nije pravomoćno osuđivan za kaznena djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja. Odlično. Ali šta ćemo s onim slučajevima kad recimo sad ovu stvar liberaliziramo prema stranim državljanima a zakonodavstva u njihovim državama imaju drugačiju formulaciju pa recimo obuhvaćaju neke druge kao što je na primjer zlouporaba službene dužnosti, zlouporaba položaja i ovlasti, pronevjera, nesavjestan rad u službi, primanje i davanje mita itd. Znači li ako ste osuđivani za ovo da i dalje imate dobar ugled po duhu ovog zakona? Vjerojatno ne, a bilo bi dobro navesti i biti precizan. Nadalje, ovim izmjenama i dopunama se predlažu odnosno nalaže se poduzimanje svih mjera osiguranja kod obavljanja revizije povezanih društava pri čemu se utjecaj na neovisnost i poduzimanje mjera iskazuje izjavom. Nigdje nije precizno rečeno što bi to ustvari bile sve mjere osiguranja. Jer, kako će to kad revizor sam navede u svojoj izjavi da je poduzeo sve potrebne mjere utjecati na stvarnu neovisnost i mehanizme revizije. Nadalje, prijedlog predviđa da se ugradi novi mehanizam povećanja transparentnosti koji se zove Izvješće o transparentnosti i to je nešto o čemu smo ovdje već razgovarali. Međutim, da li je transparentnost postignuta time što će revizori objaviti ovo izvješće na svojim internetskim stranicama? Ili bi možda bilo bolje da je obveza objave ovih izvješća na Internet stranici komore tako da svi znaju na jednome mjestu gdje su izvješća takvoga tipa. Određene nedoumice izaziva i članak koji propisuje da ovlašteni revizor ne smije dvije godine nakon prestanka bavljenja revizorskim poslovima postati članom upravljačke strukture kod revidiranog društva od javnog interesa čija je izvješća potpisao. Opet imamo dva pitanja. Da li se u smislu ovoga zakona i gdje to piše nadzorni odbor tvrtke smatra dijelom upravljačke strukture? Zakon o trgovačkim društvima kaže drugačije. Znači takva osoba može postati član nadzornog odbora ili ne može? A što ako je radio kod revizora koji je sastavljao izvješće ali on osobno nije potpisao to izvješće a radio je na njemu. Što ćemo onda? Je li tada ta osoba u sukobu interesa ako u roku dvije godine postane članom upravljačke strukture tvrtke kojoj je napisano izvješće? Još jedna nepreciznost. Voljeli bismo da je nema. Jedna od novina koja se predviđa ovim izmjenama i dopunama zakona je ustanovljenje Odbora za javni nadzor revizije. Odlično. Vrlo dobro, pametno, moderno rješenje. Ali zar baš svako rješenje ovakvoga tipa mora biti u rukama ministra financija kao diskrecijsko pravo? Šta bi nedostajalo da za tako važan posao Hrvatski sabor imenuje takvo tijelo? Koji su to kriteriji, vidimo ovdje formalne, da bi ministar financija Vladi predložio takvo jedno sedmočlano tijelo na 4 godine? Pa naravno da će Vlada prihvatiti prijedloge ministra financija. Nitko nikad neće pitati ministra financija zašto su ti ljudi predloženi? To nije običaj Vlade. Vlada vjeruje svojim ministrima. Kad im ne bi vjerovala vjerojatno bi premijer zatražio njihovo razrješenje. Ali mi ne moramo nikome vjerovati unaprijed. Mi smo pozvani od naroda da propitujemo sve ne zbog toga što bismo bili zločesti nego zbog toga da bismo eventualno utvrdili kakav propust ne bi li se on na vrijeme ispravio. Zar je problem da se Hrvatskome saboru, ako treba i nadležnome tijelu Hrvatskoga sabora dade to pravo predlaganja ili možda čak i imenovanja? Razmislite o tome. To bi zasigurno povećalo razinu utjecaja na objektivnost izbora tog sedmočlanog novog tijela i dobronamjerno upozoravamo. Rokovi koji su dati da bi to tijelo profunkcioniralo, kumulativno to je 90 dana, nisu dostatni. Naša praksa pokazuje da donošenje podzakonskih akata ide mnogo teže nego što je to deklarativno. Za funkcioniranje ovakvog jednog tijela potrebno je donijeti podzakonske akte. Prema tome bojimo se da u 90 dana nećemo moći ustanoviti funkcionalno tijelo nadzora kako ga je zamislio zakonodavac i u tome smislu molimo da se pametno ali objektivno procijeni da li je tih 90 dana doista dovoljno? Ako kaže predlagatelj da jest onda nemojte se ljutiti ako vas pitamo za junačko zdravlje u roku od 3 mjeseca? Što ste napravili po ovom pitanju i da li je Vijeće profunkcioniralo? Hvala lijepo. Hvala lijepo. U ime Kluba SDP-a uvažena kolegica zastupnica Nadica Jelaš. Izvolite. **Jelaš,

u trećem čitanju govori o tome da je taj zakon važan kao što reče moj prethodnik kolega Beus. Revizija financijskih izvješća je nužnost u uvjetima tržišnog gospodarstva jer su vlasnici kapitala zainteresirani da upravo neovisni stručnjaci kroz ocjenu realnosti i objektivnosti poslovnih izvještaja svjedoče njihovu vjerodostojnost odnosno možemo slikovito reći da je revizija svojevrstan most povjerenja između vlasničke i upravljačke strukture u gospodarskom subjektu. Da se malo podsjetimo i rekapituliramo ovu materiju. Zakon o reviziji koji je donesen 2005. bio je usklađen s europskim zakonodavstvom, konkretno s 8. direktivom Europske unije međutim kako je europska stečevina na tom području u međuvremenu izmijenjena eto u situaciji smo da mi moramo ponovo usklađivati Zakon o reviziji s aktualnim europskim propisima. Okosnicu ovog usklađivanja čine odredbe koje otklanjaju diskriminaciju revizora, državljana zemalja Europske unije u odnosu na domaće revizore odnosno omogućavaju obavljanje revizije stranih revizora na području Republike Hrvatske. Drugi dio usklađenja odnosi se na osiguranje javnog nadzora nad revizorskom strukom te na provjeru kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora i isto tako ovlaštenih revizora. Oko ulaska stranih revizora na područje Republike Hrvatske nema se što posebno reći. Naime prije nekoliko mjeseci usklađivanjem Zakona o odvjetništvu isto smo tako omogućili stranim odvjetnicima obavljanje odvjetničkih poslova u Republici Hrvatskoj. Jednom riječju Europa širi svoje tržište u svim segmentima odnosno usklađenja s europskim zakonodavstvom uglavnom se i svode, mogli bismo gotovo reći, na jednosmjerno otvaranje mogućnosti ulaska Europe u Hrvatsku odnosno na osiguranje pristupa našim resursima od prirodnih preko infrastrukturnih do ljudskih. Ono na što smo mi iz Kluba SDP-a i u prva dva čitanja imali primjedbu vezano na dolazak stranih revizora a ona nažalost nije akceptirana ni u ovom prijedlogu jest da strani državljanin, kandidat za stjecanje certifikata ovlaštenog revizora uz ostale uvjete pobrojene u članku 7. ne mora poznavati hrvatski jezik. Istina, njegova isprava kojom dokazuje zvanje ovlaštenog revizora biti će nostrificirana od strane revizorske komore tek nakon provjere njegovog poznavanja zakonodavstva Republike Hrvatske potrebnog za obavljanje poslova revizije s tim da bi ta provjera trebala biti na hrvatskom jeziku. No postavlja se pitanje kako će se zapravo takva provjera realizirati, izvršiti ako kandidat ne poznaje hrvatski jezik? Osim toga jedan od pobrojenih uvjeta za stjecanje certifikata je i visoka stručna sprema, ali nije definirano kojeg usmjerenja. Da li to znači da bi revizor mogao biti i geodeta? Predlažemo dakle dopunu uvjeta visoke naobrazbe na način da to bude visoka stručna sprema ekonomskog usmjerenja. Najveći dio zakonskog teksta odnosi se na usklađenja vezana uz jačanje javnog nadzora revizorske struke. Pri tom valja podsjetiti da je do sada javni nadzor nad revizorskom strukom općenito, te nad revizorskom komorom bio u nadležnosti Ministarstva financija. Predloženim izmjenama javni nadzor prelazi u nadležnost posebnog tijela, samostalnog i neovisnog od struke, dakle Odbora za javni nadzor. No, članove tog odbora kojih je sedmero ipak predlaže ministar financija, a imenuje ih i razrješava Vlada. Dakle, nije šija, nego vrat rekli bismo. U odnosu na drugo čitanje u ovom trećem čitanju Odboru za javni nadzor dodan je uz primarnu obvezu inspekcijskog nadzora nad revizorskom strukom i jedan sasvim specifičan zadatak propisan osmom direktivom, a to je međunarodna suradnja sa srodnim nadzornim tijelima drugih država članica Europske unije, ali i trećih zemalja naročito po pitanjima utvrđenih nepravilnosti u radu stranih ovlaštenih revizora, odnosno revizorskih tvrtki. Koja su još usklađenja provedena s pravnom stečevinom Europske unije? Izmjenom članka 20. a također po preporuci Europske komisije brisana je tarifa revizorskih usluga, odnosno utvrđena je naknada koja se određuje ugovorom. Drugim riječima, cijena revizorskog rada postaje stvar slobodnog ugovaranja na tržištu i tu je postavljena sasvim jasna razlika u odnosu na druge slične struke, dakle odvjetničku i javnobilježničku koje i nadalje imaju utvrđenu tarifu, štoviše odvjetničku tarifu odobrava Sabor. Ovo ukidanje tarife izazvalo je moram to reći dosta negodovanja na terenu jer se prvenstveno po mišljenju struke otvara prostor za nelojalnu konkurenciju i obezvređivanje revizorskog rada na način da se pojednostavljeno ću to reći izrađuju jeftina izvješća s dogovorenim sadržajem. Izrada kvalitetnog revizorskog izvješća je dugotrajan i zahtjevan posao koji bi morao imati utvrđenu barem najnižu cijenu ispod koje se ne bi smjelo ići. Tarifu dakle po mišljenju struke ne bi trebalo ukidati tako dugo dok to neće biti imperativ, odnosno dok nismo ušli u Europsku uniju. U tom smislu struka je čak amandmanom Hrvatske revizorske komore, se, struka se protivi gašenju tarife, te predlaže smanjenje najnižih cijena u postojećoj tarifi za male, srednje i velike poduzetnike. Ovo su dakle najznačajnija usklađenja sa europskom zakonodavstvom. No, osim tih značajnih provode se i ona manje značajna ili se bar takvima žele prikazati. Naime, pod krinkom manje značajne promjene smanjuje se broj članova Skupštine revizorske komore s dosadašnjih 9 na 5, a smanjuje se i broj članova Upravnog vijeća komore s 11 na 7. Istodobno ukida se i regionalna zastupljenost članova Upravnog vijeća uz davanje prednosti predstavnicima velikih revizorskih tvrtki. Razlog za ovu promjenu prema riječima predlagača jest lakše obavljanje posla i mogućnost da u radu Upravnog vijeća sudjeluju predstavnici velikih revizorskih tvrtki umjesto revizorskih tvrtki iz različitih regija kao što je do sada bio slučaj. Ovo nikako nije nevažna promjena pogotovo ako se zna da je u nadležnosti Upravnog vijeća imenovanje ovlaštenih revizora koji obavljaju provjeru kvalitete rada revizorskih društava i samostalnih revizora i pogotovo ne u zemlji s visokom razinom korupcije kakva Naime, ova odredba je dvostruko zapravo mogli bismo čak reći diskriminatorna zato jer favorizira Zagreb, jer samo u Zagrebu su velike revizorske kuće i zato jer favorizira upravo to – velike revizorske kuće. Kako će se naime mali nositi s velikima? Hipotetski zamislimo situaciju da mali revizor stane na žulj velikom. Zamjeri mu se. Odmah će biti eliminiran s tržišta. Nestati će ili će postati najamna radna snaga velikoj revizorskoj kući koja će dakako ubirati vrhnje, a malima će ostavljati mrvice. Novost u ovom zakonskom prijedlogu je i izvješće o transparentnosti koje revizorsko društvo i samostalni revizor mora sastaviti u svim slučajevima kada obavlja reviziju društava od javnog interesa kao što su primjerice trgovačka društva čiji vrijednosni papiri kotiraju na burzi, kao što su banke i druge financijske institucije i kao što su trgovačka društva od posebnog državnog interesa čiji temeljni kapital prelazi 300 milijuna kuna. Naravno, ova izvješća također će izraživati samo velike revizorske kuće. Svrha izvješća o transparentnosti je dobivanje uvida, odnosno opće slike, mogli bismo reći ugleda o revizorskom društvu koje obavlja naprijed navedene revizije. Upravo zbog toga ovakvo izvješće koje revizorsko društvo treba u roku od tri mjeseca od isteka poslovne godine staviti na svoje internetske stranice, dakle učiniti ga dostupnim javnosti mora sadržavati niz podataka od podataka o ustroju i strukturi vlasništva, upravljačkoj strukturi, unutarnjem sustavu kontrole kvalitete, financijskom poslovanju preko podataka o društvima od javnog interesa u kojima je prethodne godine obavljena revizija, pa sve do izjave vezane uz neovisnost. A kad već govorimo o neovisnosti ovlaštenog revizora od revidiranog subjekta ona se uz izvješće o transparentnosti nastoji zakonski pojačati s još dva zasebna, zasebna, odnosno dodatna osigurača slikovito rečeno. Prvi osigurač je obavezna zamjena, odnosno rotacija ovlaštenih revizora na način da ovlašteni revizor može potpisivati revizorsko izvješće kod istog subjekta najviše 7 godina uzastopno, a onda se mora izvršiti zamjena potpisnika s tim da isti revizor može ponovno potpisivati revizorsko izvješće kod istog subjekta tek nakon proteka roka od najmanje dvije godine. Međutim, kako je ova obavezna rotacija ograničena samo na potpisivanje revizorskog izvješća kod istog subjekta, a ne i na sudjelovanje u postupku obavljanja revizije ovakvo zakonsko rješenje u određenoj mjeri devalvira prvobitnu dobru namjeru, a to je povećanje povjerenja u objektivnost revizorskog izvješća. Drugi dodatni osigurač je zakonska odredba o sprječavanju sukoba interesa na način da ovlašteni revizor u razdoblju od dvije godine nakon što je dao otkaz u revizorskom društvu ne smije postati članom upravljačke strukture kod revidiranog društva od javnog interesa čije je izvješće potpisivao. No, ni ovdje nije do kraja jasno da li se misli samo na ovlaštenog revizora koji je potpisivao revizorska izvješća ili i na onog koji je sudjelovao u obavljanju revizijskog postupka. Bez obzira na ove nejasnoće naša zajednička primjedba vezana za sva tri opisana instrumenta osiguranja transparentnosti, odnosno neovisnosti revizora je sljedeće. Kad već usklađujemo naše zakonodavstvo sa europskim zašto se primjena ovih zakonskih rješenja veže uz ulazak Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije. Dakle, zašto se navedeno ne bi primjenjivalo odmah nakon stupanja na snagu ovog zakona. Zar ne želimo mi sami već danas transparentnu i neovisnu reviziju bez obzira što to od nas traži Europa. Klub SDP-a će podržati donošenje ovog zakona, s tim da bi bilo dobro za sve da se otklone ove apostrofirane nejasnoće. Hvala lijepa. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo kolegice. U ime Kluba zastupnika HDZ-a, uvaženi kolega zastupnik Goran Marić. Izvolite kolega zastupniče. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovani predstavnici Vlade, cijenjene kolegice i kolege. Revizorska društva i osobe ovlaštene za pružanje usluga revizije u Hrvatskoj djeluju više od 15 godina i zasigurno su svojom i kontrolnom i savjetodavnom ulogom pripomogli trgovačkim društvima u ostvarenju udovoljavanja složenim zahtjevima pravnog i ekonomskog okružja te time na posredan način djelomice pridonijeli i očitom ekonomskom i općem društvenom napretku. Zakonom o reviziji koji je donesen krajem 2005. godine odredile su se osobe ovlaštene za pružanje revizijskih usluga i uredilo obavljanje revizije financijskih izvješća i konsolidiranih financijskih izvješća, obveznika revizije kao i uvjeti za obavljanje usluga revizije. Tim Zakonom o reviziji iz 2005. godine utvrđen je Revizorski odbor, osnivanje i rad Hrvatske revizorske komore, provjera kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora te izdavanje i oduzimanje dopusnice za obavljanje usluga i revizije, ali i uvedena odredba o tarifi revizorskih usluga. U vrijeme donošenja Zakona o reviziji bio je usuglašen sa 8. direktivnom Europske unije koja je u međuvremenu izmijenjena i donesena nova prema kojoj je potrebno postojeći zakon o reviziji uskladiti u dijelu mogućnost obavljanja revizije inozemnih revizora na području Republike Hrvatske, ali i u dijelu javnog nadzora nad revizorskom djelatnošću, provjeru kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora. Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji je u potpunosti usklađen s direktivom i pravnom stečevinom Europske unije i svakako da će ovaj vrlo kvalitetan zakonski okvir pridonijeti izradi vjerodostojnijih i kvalitetnijih financijskih izvješća. Posebice valja istaknuti najvažnije izmjene i dopune koje se ovim konačnim prijedlogom predviđaju. Tako je konačnim prijedlogom zakona uvedena odredba kojom se odobrenje za rad, odnosno certifikat mora izdati i revizorima iz drugih država, odnosno da reviziju na području Hrvatske mogu obavljati i strani državljani. Ova odredba će svakako zbog pojačane konkurencije pridonijeti kvaliteti obavljanja revizije i smanjenju cijena revizorskih usluga. Predloženim izmjenama i dopunama mijenjaju se i odredbe važećeg zakona koje se odnose na javni nadzor revizije. Sukladno 8. direktivi kojom se zahtjeva da javni nadzor nad revizorskom strukom, pa tako i komorom bude u nadležnosti posebnog tijela neovisnog od struke te da javni nadzor trebaju provoditi osobe koje nisu profesionalno angažirane u provođenju revizija, ali imaju znanja iz tog područja odredbama predloženih izmjena i dopuna Zakona o reviziji takav nadzor provodi Odbor za javni nadzor revizije čije članove na prijedlog ministra financija imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske. Osim javnog nadzora ovim zakonom propisuje se i provjera kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora koja je u nadležnosti komore, a koja mora provjeravati neovisno i objektivno obavljaju obavljaju li se revizije sukladno zakonu, međunarodnim revizijskim standardima, odnosno metodologijama revizorske struke. Ove nove odredbe o provjeri kvalitete rada revizije od iznimne su važnosti jer unatoč pozitivnom djelovanju revizija u prethodnih petnaestak godina ne treba zanemariti činjenicu da su pojedina revizorska društva i osobe ovlaštene za obavljanje revizije u tom razdoblju svojim načinom rada prilično kompromitirali i struku i funkciju i ulogu revizije i da postoje pojedina revizorska izvješća trgovačkih društava koja je stručno moguće analizirati samo s određenom doze neugode s obzirom na zanemarivanje uobičajenih standarda i metodologija struke. Ovim zakonom određeni su i uvjeti koje moraju ispunjavati ovlašteni revizori koji obavljaju provjeru kvalitete rada revizora, a kao najvažniji uvjet određeno je petogodišnje iskustvo na poslovima revizije te da njih imenujem upravno vijeće komore, uz prethodnu suglasnost Odbora za nadzor revizije. Ovom odredbom se onemogućuje sukob interesa između osoba koje provedbu i provjeru kvalitete rada i revidiranih subjekata, a istodobno se određuje da komora mora posebno izdvajati sredstva za financiranje ovlaštenih revizora koja provode provjere kvalitete rada te da zato treba suglasnost i naknadni nadzor Odbora za javni nadzor revizije. Ovim zakonom uređujem se i izvješće o transparentnosti koje revizorska društva i samostalni revizor sastavljaju prilikom obavljanja revizije društava od javnog interesa, a u cilju dobivanja opće slike i uvida u revizorska društva. Osim izvješća o transparentnosti, ovim zakonom je propisana i izmjena, odnosno zamjena, rotacija ovlaštenih revizora pri obavljanju revizija financijskih izvješća društava od javnog interesa s time da ovlašteni revizor može ponovo sudjelovati u obavljanju revizije kod istog subjekta tek nakon proteka od dvije godine. Posebice treba istaknuti opravdanost promjene u predloženim izmjenama i dopunama važećeg zakona koja se odnosi na prestanak važenja tarife revizorskih usluga, a koja je radi usklađivanja s pravnom stečevinom Europske unije, ali i radi poštivanja načela slobodne tržišne utakmice budući da je dosadašnja odredba u tarifi revizorskih usluga doista bila neodrživa, a da je i racionalno i opravdano uvođenje kategorije naknade za obavljenu reviziju koja se određuje ugovorima. Za provedbu ovog zakona planira se milijun kuna na godišnjoj razini, a ta sredstva za provedbu provjere kvalitete osigurati će Hrvatska revizorska komora u okviru svojih sredstava. Predloženi konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji doista jest vrlo dobar zakonski okvir koji omogućuje povratak povjerenja u instituciju revizije, rehabilitaciju struke u obavljanju revizijske usluge, jačanje konkurencije i smanjenje cijena revizorskih usluga. Zbog svega navedenog, klub HDZ-a podržava ovaj Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji i glasovati će za njegovo donošenje. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Prelazimo na pojedinačnu raspravu po 10 minuta. Prva se za riječ javila uvažena kolegica zastupnica Vesna Buterin. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege zastupnici. Zakonom o reviziji koji je donesen krajem 2005. godine uređuje se obavljanje financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja obveznika revizije, određuju se osobe ovlaštene za pružanje usluga revizije, uvjeti za obavljanje usluga revizije i druga pitanja vezana za reviziju. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji o kojem danas raspravljamo prije svega omogućuje da se Zakon o reviziji u cijelosti uskladi sa pravnom stečevinom Europske unije. Zakonom o reviziji propisani su uvjeti koje mora ispunjavati ovlašteni revizor da bi mogao steći certifikat za zvanje ovlaštenog revizora kojega izdaje Hrvatska revizorska komora. Prema pravnoj stečevini Europske unije odobrenje za rad, odnosno certifikat mora se izdati i revizorima iz drugih država, odnosno da reviziju na području Republike Hrvatske mogu obavljati i strani državljani. Stoga je u predloženim izmjenama i dopunama Zakona o reviziji propisana ova mogućnost na način da ovlašteni revizor može biti državljanin Republike Hrvatske ili strani državljanin kome je potrebno nostrificirati stanu ispravu kojom dokazuje zvanje ovlaštenog revizora. Isto tako provjeriti će se i poznavanje njegovog zakonodavstva Republike Hrvatske, a ta će se provjera provoditi na hrvatskom jeziku. Ovim zakonom mijenjaju se i odredbe važećeg zakona koje se odnose na javni nadzor revizije. Naime do sada kao što smo i u prijašnjim raspravama mogli čuti, javni nadzor nad revizorskom strukom i komorom bio je u nadležnosti Ministarstva financija. Međutim prema osmoj direktivi zahtjeva se da javni nadzor nad revizorskom strukom, a tako i komorom bude u nadležnosti posebnog tijela koje je neovisno od struke, zahtjeva se da se uspostavi djelotvoran sustav javnog nadzora za revizorska društva i ovlaštene revizore, a javni nadzor trebaju provoditi osobe koje nisu profesionalno angažirane u provođenju revizija, ali posjeduju znanja na tom području. Obzirom da ovaj nadzor mora provoditi tijelo koje je neovisno od struke, odredbama predloženih izmjena i dopuna Zakona o reviziji predloženo je da takav nadzor provodi Odbor za javni nadzor revizije čije članove na prijedlog ministra financija imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske. Osim javnog nadzora ovim zakonom usklađuju se i odredbe važećeg zakona kojim se propisuje provjera kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora koje su u skladu s odredbama izmijenjene osme direktive. kvalitete, provjere kvalitete rada u nadležnosti je komore koja mora provjeravati neovisno i objektivno obavljaju li se revizije u skladu sa zakonom i međunarodnim revizijskim standardima. Provjera kvalitete provodit će se i nadalje jednom u šest godina, međutim najmanje jednom u tri godine od revizorskog društva ili samostalnog revizora koji obavljaju revizije društava javnog interesa. Ono što je još jedna novina u ovom zakonu, a to je da se uređuje i izvješće o transparentnosti koje revizorska društva i samostalni revizor sastavljaju prilikom obavljanja revizije društva od javnog interesa kao što su trgovačka društva čiji vrijednosni papiri kotiraju na burzi, banke i druge financijske institucije te trgovačka društva od posebnog državnog interesa čiji temeljni kapital prelazi 300 milijuna kuna. Osim izvješća o transparentnosti, ovim zakonom propisana i zamjena rotacija ovlaštenih revizora pri obavljanju revizija financijskih izvješća društava od javnog interesa, s time da ovlašteni revizor može ponovno sudjelovati u obavljanju revizije kod istog subjekta nakon proteka razdoblja od najmanje dvije godine. želi se postići neovisnost ovlaštenih revizora od revidiranog subjekta. Značajna promjena u ovom zakonu jest i ona koja se odnosi na prestanak važenja tarife revizorskih usluga zbog usklađenja s pravnom stečevinom Europske unije i poštivanja načela slobodne tržišne utakmice. Na kraju dajem punu podršku donošenju ovoga zakona. Hvala. Hvala uvaženoj kolegici. Slijedi rasprava uvaženog kolege zastupnika Emila Tomljanovića. Izvolite kolega. **Tomljanović, Emil (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi predstavnici ministarstva, kolegice i kolege. Evo ja bih uvodno htio istaknuti da nema sumnje da je pravo trgovačkih društava ne samo jedno od poglavlja u pregovorima s Europskom unijom već jedno od ključnih područja u smislu u smislu načina funkcioniranja ili reguliranja načina funkcioniranja svih gospodarskih subjekata, njihovog položaja na tržištu, statusa, stjecanja prava i obveza i to naravno uvijek shvaćenog u uvjetima slobodnog tržišnog natjecanja, odnosno zdrave konkurentnosti. I upravo zbog toga zakonska regulativa tog područja nedvojbeno je od velikog značaja jer ona zapravo predstavlja okvir, predstavlja ključnu odrednicu svakog gospodarstva i gotovo da nema niti jedne gospodarske aktivnosti koja uporište ne pronalazi u onim zakonskim odredbama koji se bilo direktno, a bilo indirektno ili posredno tiču prava trgovačkih društava. Mišljenja sam da upravo u tom smislu treba napraviti i analizu postojećeg zakonskog teksta, naime sagledati odredbe i ovog zakona, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji, između ostaloga imajući prvenstveno u vidu i dosljednu razradu jednog od osnovnih načela funkcioniranja gospodarskih subjekata u svim demokratskim društvima a to je načelo poštivanja slobodne tržišne utakmice. Dakle analizirajući same zakonske odredbe dolazimo do zaključka da one daju odgovore na vrlo bitna pitanja koja se odnose na način obavljanja revizije financijskih izvještaja obveznika revizije, a ta rješenja nam daju odgovore na iduća vrlo bitna pitanja. Prvo od njih ili set tih pitanja je koji subjekti mogu obavljati reviziju, odnosno tko sve i pod kojim uvjetima može biti ovlašteni revizor u Republici Hrvatskoj. Nadalje ili drugo, na koji način se obavlja javni nadzor revizije, ponavljam javni nadzor. Treće ili treća grupa pitanja vrlo bitnih jest provjera kvalitete rada revizorskih društava samostalnih revizora i ovlaštenih revizora i naposljetku isto tako vrlo bitno, a to bi htio i posebno naglasiti, dakle način izrade izvješća o tansparentnosti koja revizorska društva i samostalni revizor sastavljaju prilikom obavljene revizije društava od javnog interesa i upravo smo o tim izvješćima o transparentnosti ili provođenju načela transparentnosti kod obavljanja revizije imali imali dosta toga čuti i u dosadašnjim raspravama i to u onom afirmativnom smislu uistinu kao jedno ovo rješenje koje je predloženo, koje je u zakonu kao jedno od kvalitetnih zakonskih rješenja. Sukus svih ovih novina ili novih modernih rješenja u potpunosti usklađenih sa pravnom stečevinom Europske unije možda možemo podijeliti u tom smislu u tri grupe. Dakle suglasnost o pravnoj stečevini Europske unije ovlašteni revizor po ovim rješenjima može biti strani državljanin, međutim uz uvjet nostrifikacije isprave kojom dokazuje zvanje ovlaštenog revizora uz provjeru poznavanja zakonodavstva Republike Hrvatske, a s obzirom na činjenicu na zakonsko rješenje da se ta provjera dakle provodi na hrvatskom jeziku po mom mišljenju onda otpada otpada mogućnost, otpada sumnja da netko tko će odgovarati u strukovnom i svakom drugom smislu na čitav niz pitanja na hrvatskom jeziku da se dogodi da onda on taj jezik ne poznaje. Dakle, jedno s drugim je sasvim sigurno u nekom logičnom odnosu poznavanja i hrvatskog jezika kao preduvjeta da bi se moglo doći u poziciju obavljati ovaj revizorski posao. Nadalje, javni nadzor nad revizorskom strukom i komorom do sada je bio u nadležnosti Ministarstva financija i sada naravno prelazi po odredbama zakona u nadležnost Odbora za javni nadzor revizije. Isto tako novo i kvalitetno rješenje bez obzira na koji način se imenuju članovi samog odbora. Taj odbor je zasebno tijelo i u smislu svoje odgovornosti, načina rada i transparentnosti u svom radu jest da zakonska rješenja su takva da je na prijedlog ministra financija, a ja postavljam pitanje a na prijedlog koga drugog se imenuje, dakle struka, stručni ljudi u taj odbor. Međutim, taj odbor javno i transparentno donosi i svoj program rada i način rada i ono što radi čak je i dužan objaviti javno i transparentno na internetskim stranicama dakle po momo mišljenju tu otpadaju sve primjedbe koje smo imali prilike čuti u smislu rada tog instituta mišljenja sam da je stvarno ovo novo i kvalitetno rješenje i da će upravo ono u cjelokupnom sustavu revizije u Republici Hrvatskoj dati jednu novu kvalitetu. Isto tako vrlo je bitno napomenuti da se ovim zakonom precizno propisuje provođenje provjere kvalitete rada. Dakle, provjera kvalitete rada imali smo u dosadašnjim raspravama pa i u ime klubova ime klubova da je to upravo ono ili možda u pojedinim situacijama bila bolna točka, na koji način ustanoviti kriterije da se provjeri kvaliteta rada određenih revizora. Činjenica je to ako pažljivo analiziramo sadašnju odredbu zakona, dakle sadašnje rješenje da bi se sve te nepravilnosti kojih je i možda bilo otklone slijedom samih samih odredaba zakona, ali i slijedom odredbe zakona koji u tim situacijama se ne primjenjuju samo zakonske odredbe, nego se naravno moraju primijeniti odredbom zakona i međunarodni revizijski standard. Što se tiče izvješća o transparentnosti, ne bih se ponavljao, jer taj institut kao izvješće je uistinu jedan novi institut uvažene kolegice i kolege su dosta o tome govorili kao o jednom kvalitetnom rješenju i ono uistinu jest kvalitetno, jer se ono sastavlja po metodologiji strogo formalnog propisanog zakonom i odnosi se naravno na vrlo bitne subjekte, dakle to su trgovačka društva čije vrijednosni papiri kotiraju na burzi, banke, druge financijske institucije i naravno trgovačka društva čiji temeljni kapital prelazi 300 milijuna kuna. To izvješće o transparentnosti, način kako se ono izrađuje, način kako se ono objavljuje i ta zakonska rješenja su uistinu po mom mišljenju kvalitetna zakonska rješenja. Zaključno, pred nama je jedan uistinu moderan zakon. Zakon koji nudi kvalitetna rješenja, primjerena našem gospodarstvu, zakon zapravo koji je u cijelosti i u potpunosti usklađen sa pravnom stečevinom Europske unije u vrlo, vrlo osjetljivom zahtjevnom području kao što je područje financija, područje revizije i naravno da ga u tom smislu apsolutno treba podržati. Hvala Hvala lijepo zastupniče. Dalje se za raspravu javio uvaženi kolega zastupnik Davor Huška. Izvolite. Kolegice i kolege dosta toga je rečeno o izmjenama Zakona o reviziji, ali evo vezano uz ovo treće čitanje Konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji, ja bih se zadržao samo na dva segmenta, a to je provjera kvalitete rada revizorskih društava i izvješće o transparentnosti što se uređuje s ovim zakonom. Ovim zakonom usklađuje se znači odredba važećeg zakona kojom se propisuje provjera kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora s odredbama izmjene osme direktive, provođenje provjere kvalitete rada u nadležnosti komore koja mora provjeravati neovisno i objektivno obavljaju li se revizije u skladu sa zakonom i međunarodnim revizijskim standardima, odnosno metodologijom i drugim pravilima revizorske struke. Provjera kvalitete provodit će se i na dalje kako je rečeno jednom u šest godina, a najmanje jednom u tri godine kod revizorskih društava ili samostalnog revizora koji obavljaju revizije društava od javnog interesa. Ovim zakonom određeni su i uvjeti koje moraju ispunjavati ovlašteni revizori koji obavljaju provjeru kvalitete rada revizora, a to je minimalno petogodišnje iskustvo na poslovima revizije, te njihovo imenovanje od upravnog vijeća komore uz prethodnu suglasnost odbora. Kao drugo, ovim zakonom uređuje se izvješće o transparentnosti, što je već ovdje naišlo na pozitivne ocjene koje revizorska društva i samostalni revizori sastavljaju prilikom obavljanja revizije društava od javnog interesa. Znači trgovačkih društava čiji su vrijednosni papiri na burzi, banke i druge financijske institucije, te trgovačka društva od posebnog državnog interesa čiji temeljni kapital prelazi 300 milijuna kuna. Izvješće o transparentnosti sastavlja se iz razloga kako bi se dobila opća slika i uvid u revizorska društva koju obavljaju naprijed navedene revizije. Izvješće o transparentnosti također dužno je sastaviti društvo u roku od tri mjeseca od isteka poslovne godine. Mora sadržavati cijeli niz podataka kao opis ustrojstva strukture vlasništva upravljačke strukture revizorskog društva, samostalnog revizora, njihov opis unutarnjih sustava kontrole kvalitete i ostalo. Na kraju hvalimo što idu neki zakoni u treće čitanje, a vidljivo je od kolega

predstavnici Vlade koji prate izmjene zakonskih akata usklađuju zakonske akte sa izmjenama europskih zakona. Nama to predlažu, a mi pokušavamo evo dovesti te zakone kroz svoje rasprave do što kvalitetnijeg izgleda i što jednostavnije i kvalitetnije primjene na samom terenu. Zbog svega rečenog i u prvom i u drugom, naravno i ovdje trećem čitanju dajem punu podršku ovom zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji. Hvala. Hvala zastupniče. Na redu je rasprava uvaženog kolege zastupnika Krešimira Gulić. Izvoli kolega. predstavnici Vlade. Budući da je revizija postupak koji obuhvaća ocjenjivanje i ispitivanje financijskih izvještaja te podataka i metoda koje se primjenjuju pri sastavljanju financijskih izvještaja na temelju kojih se daje stručno mišljenje u realnosti i objektivnosti, stanju imovine, kapitala, obaveza, rezultata poslovanja smatram da ovaj prijedlog zakona omogućava i jamči takav rad. Osvrnuo bih se na neke novine uvedene ovim prijedlogom zakona u odnosu na zakon koji je donesen 2005. godine a po meni su ključne i jako važne. To je javni nadzor koji je u nadležnosti posebnog tijela neovisno od struke, znači odbora javni nadzor revizije, stručnosti jamči činjenicu da članovi odbora moraju poznavati područje revizije ali također je važno da da se u posljednje tri godine ne bave aktivno revizijom. Članove na prijedlog ministra financija imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske. Odbor kao neovisno i samostalno tijelo javnog nadzora imao bi još jednu značajnu ulogu a to je suradnja sa nadležnim nadzornim tijelima drugih država članica i trećih zemalja. Javni nadzor nam daje neku vrstu garancije i sigurnosti u ispravnost odnosno istinitost i objektivnost u domeni revizije. Provođenje provjere kvalitete rada revizora po meni je izuzetno važna jer nam jamči provedbu ovog zakona, dakle komora mora provjeravati neovisno i objektivno obavljanje revizije u skladu sa zakonom i drugim pravnim pravilima revizorske struke. Nakon određivanja uvjeta koje mora ispunjavati ovlašteni revizor koji obavlja provjeru kvalitete rada revizora a time jača potpunu objektivnost i sprječava sukob interesa. Izvješće o transparentnosti nam omogućava uvid u revizorska društva i samostalne revizore koji obavljaju revizije društva od javnog interesa, dakle trgovačka društva čiji vrijednosni papiri kotiraju na burzi, banke i druge financijske institucije te trgovačka društva od posebnog državnog interesa čiji temeljni kapital prelazi preko 300 milijuna kuna. Propisana zamjena rotacija. Ovu novinu držim jako bitnom jer sprječava pristup i obavljanju revizije, dakle sprječava kriminal, neku vrstu pristranosti odnosno namještanja. Važno je da se revizor nakon određenog vremenskog perioda premjesti kako bi što objektivnije i nepristrano obavljao svoj posao. Tko može provoditi reviziju? Reviziju na području Republike Hrvatske mogu obavljati i strani revizori uz naravno hrvatske. Tamo …/Govornik se ne razumije./… otvara Hrvatske za sve Europljane kao što pokazuje i zainteresiranost stranaca za hrvatsko zakonodavstvo jer poznavanje zakonodavstvo naravno na hrvatskom jeziku je preduvjet za stjecanje certifikata kao i nostrifikacije strane isprave kojom se dokazuje zvanje ovlaštenog revizora. Prestanak važenja tarife revizorskih usluga radi usklađivanja sa pravnom stečevinom Europske unije te poštivanja načela slobodne tržišne utakmice. Ova novina je također značajna jer u buduće će se cijena revizorskih usluga formirati na tržištu ugovorom između klijenata. Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji podržavam jer smatram da je od velike važnosti, da će omogućiti bolje ispitivanje i ocjenu poslovanja, bolju organiziranost poslovnih funkcija kao i način donošenja odluka. Zbog svega prethodno navedenog podržat ću ovaj Zakon o reviziji. Hvala.

Mislim da smo danas na ovoj poslijepodnevnoj raspravi a kad je riječ o ovoj temi postoji u najvećem dijelu da ne kažem konsenzus ali usaglašeni stav kako o značenju ovog zakonskog projekta tako i kroz ova ukupno tri čitanja njegovom ukupnom brušenju, usaglašavanju i kako temeljem primjedbe ovdje iz same sabornice tako i amandmanima koji su iz njega proizašli zapravo došli odnosno kroz sva tri čitanja su se iskristalizirala najbolja rješenja. I zato ja ovog momenta se neću sada više ponavljati kad je o tome riječ jer su moji prethodnici u ovoj dvorani najvećim djelom to sve rekli, ponovili ili ukazali na neke nedoumice. Možda samo jedan životni primjer iz prakse a koji je vezan uz polje revizije doduše ne direktno razumije./… ovlaštenog revizora ali isto tako uz revizorski posao a te su revizije interne ili unutrašnje revizije u okviru naših lokalnih i regionalnih samouprava koje su kao zakonska odredba proizašli u zadnje vrijeme i kao takovo nas koji vodimo općine manje ili gradove koji su prije svega i obveznici te unutrašnje revizije nas doveli u jednu situaciju gdje osim same unutrašnje revizije poslovanja financijskih, robnih i inih …/Govornik se ne razumije./… zapravo ukazuje na nešto novo a to je zapravo savjetodavna uloga u funkcioniranju jedinice lokalne samouprave jer na taj način a ti su uredi ili pojedinačno revizori i pozicionirani najvećim djelom kod ureda gradonačelnika i neovisni su o dnevnom funkcioniranju gradske izvršne vlasti, zapravo jedan odličan korektur ponašanja u onim svakodnevnim odlukama s obzirom da gradonačelnik ili za to ovlaštena osoba donosi odluke o pokretanju određenih revizija iz domena poslovanja grada odnosno općina te na taj način zapravo potiče osobe, zaposlenike da tijekom čitave godine s ažurnošću, s pažnjom a da ne govorimo o eventualnim neprimjerenim radnjama nego govorimo upravo o načinu ponašanja u samom radu i poslovanju dobro došla. Ovo govorim dakle iz vlastitog primjera grada Zaprešića koji je tome krenuo gdje smo prvo tu zakonsku odrednicu smatrali nama kao zapravo obavezu koju pro forme moramo ispuniti u prvom momentu, dakle govorim iskreno, da bi protekom od jednoga vremena uvidjeli zapravo kvalitetu i prednost takvoga posla jer iz toga su izašle neke nove stvari, tijek radnih procesa i sve ono što je bitno u samom kruženju i dokumentacije kad bismo primijenili …/Govornik se ne razumije./… na kraju mogli smjestiti u onim financijskim izvještajima određene pozicije te s tog naslova dakle ukupno pojam revizije u ovoj našoj državi pa onda i kroz taj segment danas koji sam ja rekao koji smatram izuzetno pozitivnim i dobrodošlim i novi iskorak a koji se onda usklađuje i sa samom direktivom i samom Europskom unijom smatram nešto što svima nama i pomaže u tom ukupnom poslovanju. Stoga iz ovog poznatog primjera prakse grada u kojem mi to danas nalazimo a koji shodno i približavanju ulasku u Europsku uniju slijedi i daljnje dodatne preinake shodno citirano koje slijede dajem svekoliku podršku kao što su učinili i prethodnici u raspravi. Hvala. Hvala lijepo kolegi zastupniku. Da li se predstavnik predlagatelja želi javiti? Ne. Hvala vam lijepo. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kada se za to steknu uvjeti.